Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog zakona o minimalnom globalnom porezu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,

primjenjuju se odredbe koje se odnose na hitni postupak i amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. S nama je državna tajnica u Ministarstvo financija, gđa Tereta Rogić Lugarić, hoćete Lugarić, Tereza** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Konačni prijedlog zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit, dalje, Konačni prijedlog zakona o kojem danas raspravljamo, predlaže se radi implementiranja Direktive Vijeća EU 2022/2523 od 14. prosinca 2022. o o osiguravanju globalne minimalne razine oporezivanja za skupine multinacionalnih poduzeća i velike domaće skupine u EU. Direktiva je donijeta kako bi države članice EU na jedinstven način preuzele model pravila OECD-a za tzv. stup odnosno za dio globalne porezne reforme u oporezivanju dobiti. Cilj je da svaka skupina multinacionalnih poduzeća na svoju zaradu državi u kojoj posluju plate najmanje 15% poreza na dobit, međutim, gledajući sve njezine povezane osobe. Obveznici primjene ovog konačnog prijedloga zakona bile bi, dakle samo skupine multinacionalnih poduzeća i velike domaće skupine i to one koje na konsolidiranoj osnovi ostvaruju prihode veće od 750 milijuna eura u dvije od prethodne 4 godine. Dakle obuhvaća matično društvo koje ispunjava navedeni uvjet prihoda prema konsolidiranom financijskom izvješću i svaki njegov povezani subjekt odnosno povezano društvo neovisno o pravnom obliku osnivanja po cijelom svijetu. Prijedlog zakona prati sadržaj direktive i sadrži nekoliko dijelova. Posebna pravila za utvrđivanje potencijalnih poreznih obveznika, uključene i isključene subjekte, pravila za utvrđivanje kvalificirane dobiti odnosno gubitka svakog uključenog subjekta kako bi se mogla utvrditi ukupna kvalificirana dobit, odnosno gubitak skupine na području države, jurisdikcije, utvrđivanje priznatih pokrivenih poreza na dobit svakog subjekta te ukupno plaćeni porez skupine u državi odnosno jurisdikciji. Pravila za izračun efektivne porezne stope, olakšicu za sadržajno isključivanje odbiti i primjena pravila, tzv. sigurne luke, pravila za plaćanje dopunskog poreza i administrativne obveze multinacionalnih poduzeća i velike domaće grupe, obveze Porezne uprave i način plaćanja i naplate dopunskog poreza. Ovim Prijedlogom zakona utvrđen je način plaćanja dopunske porezne obveze te se predlaže plaćanje tzv. kvalificiranog domaćeg dopunskog poreza. Obveza plaćanja kvalificiranog domaćeg dopunskog poreza, prema ovom Prijedlogu zakona je jedna od opcija iz direktive koja se predlaže s ciljem zaštite porezne osnovice u RH odnosno odnosno kako bi se dopunska porezna obveza koja je nastala slijedom obavljanja djelatnosti u RH tu i naplatila, a ne u državi u kojoj multinacionalno poduzeće ima sjedište. RH generalno nije država u koju se premještala dobit, nije porezno utočište velikih multinacionalnih poduzeća, a dobit svakog pojedinog poreznog obveznika odnosno subjekta se već oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i to primjenom dviju stopa, stope od 18% za one porezne obveznike koji imaju prihode veće od milijun eura odnosno stopa od 10% za one obveznike koji imaju prihode manje od milijun eura. Potencijali porezni obveznici dopunskog poreza su subjekti čija matična društva ostvaruje godišnje konsolidirane prihode veće od 750 milijuna eura, pri čemu ti subjekti u RH imaju značajnu materijalnu imovinu, zapošljavaju veliki broj djelatnika i imaju značajne ukupne troškove plaća, odnosno mogu temeljem toga ostvariti olakšicu za tzv. sadržajno isključivanje dobiti. U skladu s time, ne očekuje se ostvarivanje nekih značajnih novih poreznih prihoda, kao ni negativan utjecaj na investicije, budući da je riječ o porezu koji je dogovoren na globalnoj razini u suradnji sa OECD-om i s poreznim upravama i poduzetnicima još 2021. g. Prijedlog zakona je inače, prošao sve saborske odbore, dakle Odbor za zakonodavstvo je iznio amandmane kojih je cilj nomotehničko poboljšanje zakonskog teksta te se oni u cijelosti prihvaćaju.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice. Pa evo za ovaj jedan globalni porez vi ste vjerojatno radili nekakve analize u Poreznoj u Poreznoj upravi pa me zanima, najvjerojatnije u uredu za velike porezne obveznike pa me zanima kolko je to kompanija u Hrvatskoj koje bi zapravo podlijegale, podliježale ovakom globalnom porezu? Zanima me, znači vi ste ovdje stavili nekakav iznos, ali evo zanima kolko

Dakle, četiri multinacionalne kompanije imaju sjedište u RH, dakle one bi bile obuhvaćene ovim zakonom. I oprostite, druga replika je bila? To je to, ok. **Radin, Furio (Nezavisni)** Kratko pitanje, kratka replika, kratak odgovor. Gospodin Glavašević. Hvala poštovani g. potpredsjedniče HS-a. Poštovana državna tajnice. Hoće li ovaj zakon obuhvatiti jer to i jeste bila jedna intencija između ostaloga da se obuhvati porezno dio onih kompanija multinacionalnih koji dio svog profita ostvaruju u RH, ali dio tih sredstava zapravo nikad ne uđe u naš porezni sustav? Recimo, imate Uber, Bolt, Bolt, Glovo takve kompanije koje recimo vozači od naplaćene vožnje 25% kod nekih od njih automatski se prebacuje ne u hrvatsku u ovu firmu koja je dakle Uber ili Bolt Hrvatska nego odlaze odmah u sjedište koje je u Nizozemskoj registrirano. Dakle, da li ovakav zakon može Odgovor. **Rogić Lugarić, Tereza** Pa da, međutim ono što bismo ovdje naglasili jest da se ovo odnosi na multinacionalna poduzeća koja u svojim konsolidiranim izvješćima imaju tzv. kvalificiranu dobit odnosno prihode veće od 750 milijuna eura tako da je sad to prvi kriterij temeljem kojeg će se obuhvatiti multinacionalna poduzeća, ali da između ostalog razlog je bio uvesti ovaj domaći dopunski porez kako bi se osiguralo da se onda time zahvate i one podružnice odnosno one multinacionalne kompanije koje posluju i ostvaruju imaju dakle svoju stvarnu djelatnost u RH. E sa za ova konkretna pitanja za ova što ste me pitali sad ovisi u kojoj mjeri one podliježu kriterijima iz direktive odnosno iz ovog zakona koji će biti usvojen. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Bajs ne, g. Brumnić. mi možemo istog trena se sjetit jednog Amazona koji ostvaruje ne mali promet u RH, sigurno zadovoljava kriterij od 750 miliona eura godišnjeg prometa, ja sam siguran da ga vi niste uključili ovdje i moje pitanje zašto?

Domaći dopunski porez je dakle jedan od načina temeljem kojih će se primjenjivati ova direktiva i jedna od opcija koja se uvodi. Međutim, imamo još neka druga pravila temeljem kojih će se onda multinacionalna poduzeća ipak oporezovati, tako da dakle ovo je samo jedna mogućnost koja se uvodi u Hrvatskoj. **Radin,

po iskazu Vlade nisu obuhvaćene niti nažalost dio tvrtki koje se nalazi u tzv. plinskoj aferi INA-e tako da su bili kažnjeni za neke druge stvari, ali nije uzeta dobit jesu bili ispod onog ranga od 300 milijuna kuna. Međutim, sad vas ja pitam da li te četri kompanije koje ste sad naveli koje imaju te uvjete da budu dio ovog zakona, mi mislimo također da to može biti još niz drugih tvrtki i multinacionalki je platio taj dodatni porez koji su platili oni manji od njih?

mislim al ovdje se radi o dvije različite stvari, dakle jedno su pravne osobe koje su bile uključene temeljem ovog Zakona o ekstra dobiti, mislim to je jedan porezni oblik, mi sad govorimo o drugom poreznom obliku tako da su to dva različita porezna oblika i dvije različite osnove oporezivanja. Tvrtke koje su bile odnosno trgovačka društva koja su bile obuhvaćena onim porezom ulaze u onu priču, ova priča je potpuno na nekim drugim temeljima i vezane uz jedan potpuno drugi sustav tako da to jedno s drugim nema baš previše veze. **Radin, Zahvaljujem. Među zakonima koje donosimo sada na kraju godine je i zakon koji govori o instrumentima boljih politika pa se tu kaže kako će se bolje koordinirati, bolje planirati zakonodavne aktivnosti itd.. Zašto to govorim? Zato što svaki puta kada mi vama repliciramo kažete e nije to tema ovog zakona. Mi sada pričamo o zakonu koji se odnosi na četri kompanije, u medijima je objavljena vijest da 600 kompanija koje se bave agencijom za uvoz radne snage ostvaruje ekstra profit i milijune, pri tom se radi o trgovačkim društvima koja su osnovana sa minimumom temeljnog kapitala, a zapravo izrabljuju one koji su u najdepriviranijem društveno ekonomskom položaju. Što vaše ministarstvo planira poduzeti po tom pitanju, dakle na ekstraprofitu agencija za uvoz stranih radnika, strane radnike trebamo, ali ne i na ovaj način koji je krajnje dehumaniziran prema onima koji su u potrebi, a potrebni su i nama.

Ono što je samo uvodno rečeno jest da će prema kriterijima koji propisuju ovaj Zakon, time biti za početak obuhvaćena 4 multinacionalna poduzeća, dakle pa nije to konačan popis i ne znači da ih neće biti još. Dakle pitanje je bilo tko za sada potpada pod kriterije, mi smo rekli da su to 4 multinacionalna poduzeća. Ono što bih htjela još jednom naglasiti da se ovdje radi o globalnom sustavu oporezivanja znači dogovorenom na globalnoj razini i u skladu s OECD-om. Dakle ovo je dio jedne globalne, globalnog, da tako kažem, poduhvata i u tom smislu se ovdje radi o preuzimanju direktive. Ponavljam, dakle odgovor na vaše pitanje o oporezivanju ekstradobiti je i dalje predmet drugog zakona

tko ima, od izvjestitelja odgovor, odbora koji želi uzeti riječ? Nema. Onda otvaram raspravu, prvi je g. Zvonimir Troskot, Klub zastupnika Mosta.

poštovane kolegice i kolege, poštovani iz ministarstva, poštovana javnosti. Vrlo kratko vezano na ovu temu, možda se i odulji. Ako je, vidit ćemo… Ako je, ovo je Zakon koji se sad usklađuje vezano za, pretpostavljam za našu aplikaciju za OECD zemlje i sad te neki zakoni koji bi globalno to tako okupili, ima smisla, dakle ako je cilj da se prikupe sredstva i da se dobiti ne prebacuju na Kajmanska otočja i ne znam koje sve porezne oaze i da se što više tih novaca prikupi, okej. Ali, ovo je samo jedan pokazatelj, s obzirom da na globalnoj razini, jedan pokazna vježba čega bismo .../nerazumljivo/... biti svjesni, primjerice, ovakvih sličnih poreza koji bi se mogli dogoditi na razini EU, primjerice, na razini EU, oporezivanje CO2 ili šta god već, što je zapravo prvi korak, odnosno drugi korak već, prema federalnoj odnosno fiskalnoj uniji EU, čime čime se mi kao Most ne slažemo jer to znači da u tom smislu mi gubimo suverenitet, je li? I koliko god se, recimo, ne slažemo sa ministrom financija Primorcem, koji ima jedne ekonomske politike kao akademska ličnost, druga kao ministar financija kod Plenkovića, on je najbolji ministar, kad ga se uspoređuje s ostalim ministrima u EU u smislu da bismo prije njega željeli nego da nam o financijama odlučuje neki Dietrich ili Jean Paul iz Francuske, itd. Dakle to je ono što bismo htjeli ukazati, dakle ovakvi globalni porezi koji se sad spuštaju, pogotovo ako će biti iz razine EU, su zapravo neki prvi pokazatelji fiskalne unije, čemu se mi opiremo, odnosno mi se protiv, mi se To je zapravo i pokazatelj da dug koji je EU uzela bi bila financirana sa takvim stvarima jer novac koji dolazi ovdje pa se premijer hvali ovdje pred javnosti kako je on dobio i donio 25 milijardi eura, to nije novac koji je tako dobiven, to je novac koji je zadužen na razini EU, uzeta je velika obveznica i na to svi mi moramo plaćati kamate. Dakle to je novac koji se zadužuje. Drugo, kad već tako odlično zapravo, super bio ovaj Zakon da ste ga ovdje prezentirali u HS-u, kad već tako idemo ukoštac sa, primjerice kompanijama koje tako prebacuju dobit na dakle na, u porezne oaze, onda me zanima šta radi Ministarstvo financija po pitanju poduzeća, recimo kad netko dođe do određene, do određenog poreznog limita, bili po pitanju PDV-a ili dobiti, u jednom trenutku samo zatvori poduzeće i po istom OIB-u onda otvara nova poduzeća. Kad ćemo tu uvesti red? Znači uzimamo sad neke globalne direktive gdje ćemo mi sad hvatati velike multinacionalne kompanije koje će, to neće više po ovome, kao prebacivati na porezne oaze, nego će se oporezivati, ali šta mi radimo, recimo po takvim subjektima? Ili ima jako puno subjekata di imate jednog zaposlenog i milijune, milijune poslovanja, dakle milijune prihoda u, po tim kompanijama, da nitko ne pita šta se tu dogodilo, zašto se to dogodilo, itd. Fiskalnu integraciju smo rekli, naplata poreza dakle to smo rekli, u suštini dakle, na ovu inicijativu se nema šta reći, ona je globalna, ona se spušta na dogovorena je, vrlo vjerojatno ide u skladu sa našom aplikacijom za OECD zemlje, glavni cilj je da se naplate porezi, dakle mi jesmo stranka koja je protu, anti, odnosno da je što manje oporezivanja. Dakle da se što manje država upliće u poslovanja ako ovo će stvarno dovesti do toga da smanji sivu ekonomiju, dakle tu je onda benefit da se smanjuje siva zona i korupcija, a s druge strane, da se na transparentni način ovaj, iskazuju naše financije javne. Međutim, s druge strane, imamo i mi posla po tom pitanju i doma jer se nalazimo na listi za, kao jedina zemlja EU na listi za korupciju i za financiranje terorizma pri europskoj instituciji, što će biti i jedna od kočnica zapravo za ulazak u OECD zemlje, Tako da, ovaj Zakon kao zakon, tu nema šta, to je globalna direktive, koliko vidim sad neće imati nekakav utjecaj na samo hrvatsko gospodarstvo, ali zemlja, pokazna vježba za određene takve globalne poreze koji bi se trebali spuštat s razine EU. E, to je onda nešto šta itekako bismo trebali obratit pozornost s obzirom da to onda ide u fiskalnu uniju. Hvala. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, ravnatelju Porezne uprave. Evo znači mi u ime Kluba SDP-a ćemo podržati ovu zakonsku, ovaj međutim to je ono što smo zapravo mi kroz, kroz naša određena pitanja postavljali, pita…, ovo nije jednostavna tematika jel, ja vjerujem i vama koji ste to pisali nije jednostavna tematika, pogotovo kada se ulazi u izračun, izračun te porezne osnovice. Ja pretpostavljam da će ovo raditi u Poreznoj upravi ured za velike porezne obveznike koji je da ne kažem specijaliziran za upravo takve multinacionalne korporacije koje, koje neke i posluju, kao što smo ovdje čuli, njih 4 koje imaju više od 750 milijuna eura, a ima i onih koji imaju manje, ali i dalje postoje, postoje multinacionalne korporacije. I u Hrvatskoj ja kada ovako gledamo, globalno govorimo, kod nas nije problem jel mi imamo ovu poreznu stopu od 18% jel, ovu nominalnu stopu poreza od 18% i ono koliko sam ja zapravo razumio, ukoliko se ostvari, ovo je za one zemlje koje imaju svakako niže porezne stope jel, koje neke zemlje, pogo…, su potpuno porezne oaze jel nego imate i neke zemlje koje imaju niže porezne stope, da nema tog preljevanja poreza iz države u državu, pogotovo, pogotovo pod utjecajem ovih sad novih digitalnih tehnologija gdje zapravo, evo kao što je i, i kolega Brumnić rekao, imate kompaniju koja je sjedište u SAD-u, ona ostvaruje prihode u Hrvatskoj, ali tu nema nikakvog, ono i ove digitalne platforme koje plaćamo jel, koje se preplaćujemo u Hrvatskoj, ne samo digitalne platforme Amazona nego brojne ove digitalne platforme koje ostvaruju određene prihode u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj nego i u EU, upravo da imaju ovu efektivnu poreznu stopu, kolko sam ja ovdje razumio globalno da ne bi, ne smije imati ispod 15% jel. To se nekad događa upravo, to se zapravo događa i, ne znam i u Hrvatskoj ako bi bilo ne znam da, da mi smanjimo tu određenu poreznu stopu i da ona efektivno padne ispod 15%

ja mislim da je to ogromni napor uopće bio kao prvo, kao jedan politički jel, politički dokument i ovo bez ne samo govorimo SAD-a odnosno OECD-a, SAD-a, tu ljudi moji nema, nema uopće rasprave, al nemojmo zaboraviti na globalnoj kompaniji to su i kineske kompanije, najlakše su europske, ajmo bit iskreni jel, europske ipak imaju nekakve zgrade, sjedišta, ono vidite zgradu itd., a ove, ove s razno raznih otočja, one koje, koje vidite nekakav naziv je gdje su, gdje su registrirane. Ovo košto ste rekli u Hrvatskoj takvih nema, a, ali mislim da će sve više i više dolaziti, pogotovo ovih digitalnih jel koje, koje, koje u Hrvatskoj, pogotovo u vidu turizma i ostvaruju značajne prihode, od bookinga do razno raznih drugih digitalnih platformi. Ovdje smo spominjali i ove dostave hrane, Ubere i brojne te koje su, koje ja vjerujem da u toj, u toj, obuhvatiti. Jel gledajte, nije lako to obuhvatiti jel, ajmo bit iskreni, uvijek tehnologija ide puno prije i poreza i država i razmjena tih podataka. Tako da generalno apsolutno podržavam ovaj porez, pogotovo kada se, govorimo o efektivnoj poreznoj stopi jel, efektivnoj da ne može niko doći i manipulirati. Ako neka zemlja želi, ne znam, Irska jel, ne znam dal je Irska u prošlosti stimulirala svoju ze…, svoje zemlje s dolazom, dolaskom da ne plaćaju nikakav porez na, ne znam, na dobit i onda brojne multinacionalke su dolazile u Irsku naravno i onda bi oni iz Irske pokrivale, pokriva cijelu Europu jel, ali s ovim ipak će ne…, će ostaviti da će bit ipak neki ravnopravniji položaj kompanija u Irskoj, u Hrvatskoj itd., tako da evo generalno, generalno ovaj apsolutno podržavam. Tehnički ja vjerujem da vi na tome i radite i kroz ove razmjene podataka jel ovo vam je bitno i da imate ovu direktivu posloženu i prihvaćenu da bi mogli razmjenjivat podatke jel, jel nemojmo zaboraviti da nije ovo baš lako razmjenjivat podatke sa svim svjetskim ovaj nekakvim ispostavama, ne samo poreznim nego i drugim jel gledajte mi smo mala zemlja, vjerojatno Amerikancima se neće niko udostojit da im ne da podatke jel, al kad možda neko traži podatke iz Hrvatske onda, kao ovako male zemlje, pitanje je, pogotovo te velike multinacionalne korporacije koje, koje imaju posebne porezne odjele jel. One imaju, one imaju osim onaj, onaj odvjetnički red, ja mislim da imaju poseban jedan veliki red ovih poreznih koji kako i na koji način što manje platiti poreza jel. Mislim to su ekstr…, koji su višestruko plaćeni nego ova administracija s druge strane koja bi trebala prikupiti taj porez jel. Znači s te strane je hvale vrijedan zakon da se i na globalnoj razini, evo da se bar dogovorimo oko novog nekog minimalno …/Govornik se ne razumije./…poreza, a pokušava se dogovorit na razini globalnoj i ovo zatopljenje, pa ne ide, al evo barem porez je dogovoren. Znači mi podržavamo to, tehnička ova pitanja, što će i kolege postavljati, to je ono što ljude još više možda malo zanima, ako možete odgovoriti upravo oko ovih digitalnih platformi jel to nije, to nije stvarno jednostavno ih ni ući, ni u trag, ni, ni kako oni evidentiraju taj prihod, pogotovo ako tu nisu registrirani, kako razmjenjivati te podatke, dobivat da ipak da se onda u Hrvatskoj plaćaju tu porezi. Znači još jednom, u ime Kluba SDP-a mi ćemo ovaj zakon podržati, zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Sad je na redu Klub Fokusa i Reformista i g. Damir Bajs,

(Fokus)** Štovani predsjedavajući, štovana državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je zakon koji rješava pitanje oporezivanja multinacionalnih kompanija. Čuli smo da postoji uvjet, tj. 750 milijuna eura dobiti na godišnjoj razini, a ispalo je da zapravo u Hrvatskoj radi samo četiri takve kompanije koje prati Ministarstvo financija. Moram reći da je Hrvatska mala, mala u europskim razmjerima, mala u svjetskim razmjerima, ali osjetio sam kao da smo neki mali otočić na Tihom oceanu gdje radi samo jedna benzinska pumpa i jedna mala banka, jedna kompanija koja je teleoperater i niko drugi. Međutim, kad pogledate zapravo firme koje bi trebalo Ministarstvo financija pratiti jel sigurno rade u Hrvatskoj kao što su Amazon, Apel, Microsoft, Tesla, Visa, Exxon itd., itd. ispada zapravo da sve te firme koje imaju ispostave u Hrvatskoj i rade u Hrvatskoj nisu obuhvaćene zahvatom Ministarstva financija i praćenje mogućnosti oporezivanja. Moram priznat da to iznenađuje i da bi naravno i poslat ćemo i saborsko pitanje, ja osobno, da vidim koje su to četri kompanije i postavit ću zapravo i drugo pitanje zbog čega ove druge kompanije se ne nalaze na tom popisu u kojem Ministarstvo financija prati kompanije koje zapravo može oporezovat. Bilo bi logično da želimo upravo da taj kapital koji ovdje stvara dobit plaća i porez u Hrvatskoj, a to nam ovaj zakon ne omogućava. Ali kad pričam već o tom porezu na dobit ja ću se prisjetiti nečega što je bilo nedavno. Naime, u onoj čuvenoj Ininoj aferi dakle Vlada RH poslala je jedan zakon u Sabor, to je Zakon zapravo o dodatnom porezu, … na europskoj europskoj direktivi koja govori da u trenutku ekstra profita koji se dešava ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, a to znači radi energetske krize, energetski sektor kupuje jeftino, prodaje skupo, a da se to dešava doduše ne kao u Hrvatskoj, pokazuje i činjenica da je to provedeno u nizu europskih država. Međutim, kada govorimo o tom porezu na dobit mogu naglasiti da zahvaljujući politici Ministarstva financija gdje je utvrđeno da te 2022.g. ukupni iznos na koji će se oporezovati mora biti najmanje 300 milijuna kuna dobiti, 300 milijuna kuna dobiti. I šta se zapravo dogodilo? Da tvrtke koje su bile u tom ekstra profitnom porezu, a nalaze se upravo u toj aferi aferi INA-e zapravo nisu platile ekstra profit. Moram priznat kakva je zapravo to poruka? Imate istočnu Plinaru istočna Slavonija koja zapravo nije platila poreze jer nije prešla tih 300 milijuna kuna, imate niz drugih tvrtki koje su ispod tog iznosa i sad ispada da ako je napravit jedan dobar potez, pa ako vas na kraju država zahvati kroz onaj dio koji se tiče, ja bi rekao kaznene odgovornosti, da će vam novci koje ste dobili i ostati, a radi se o stotina milijuna kuna. Mislim da je to pogrešna poruka, da se tako ne smije i ne treba raditi, a u pravo obratno od te europske direktive mi smo zapravo jedno od rijetkih država, mislim jedina u EU koju je zahvatilo ne samo energetski sektor nego i druge sektore koji nisu trebali biti unutar tih poreznih škara dodatne dobiti. Stoga kada govorimo o ovoj mogućnosti koja se nama otvara, a to je zapravo ta budimo postupno jasni, možemo iz Hrvatske oporezivati dakle porezom na dobit dodatnim multinacionalne kompanije koje rade u Hrvatskoj onda bi očekivao da Ministarstvo financija pokaže jedno veće zanimanje, da ne budu samo četri firme koje oni prate kada je potpuno jasno da mi imamo naravno na desetine i desetine multinacionalnih kompanija koje rade u Hrvatskoj i da kroz to praćenje se može … i njima porez. Ja ne vidim nikakvog razloga zašto bi mi kupovali na Amazonu i plaćali porez isključivo u Americi ili negdje drugdje u Europi, a možemo naplatiti porez ovdje zato što mi to ne pratimo. Dakle, nismo mi nikakav dalekoistočni otok niti otočna država, mi smo članica EU i svi oni koji rade u EU rade i kod nas i shodno tome idemo napravit ono što nam ovaj zakon dozvoljava i regulative EU, a to je da i porez koji se

zapravo jako kratka, dakle pred nama je Prijedlog zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit koji cilja uskladiti zakonodavstvo Hrvatske sa europskim propisima koji su usmjereni na tzv. globalnu poreznu reformu. Sporazum o provedbi globalne porezne reforme oporezivanju dobiti multinacionalnih poduzeća podržalo je 138 država članica uključivog okvira OECD-a među njima i RH i i RH i ovo je korak ka usklađivanju našeg porezanog sustava s međunarodnim standardima, posebno evo kad gledamo trenutno stanje globalne ekonomske klime i sve veću digitalizaciju poslovanja. Važno je napomenuti da malo evo trebalo nam je opet godina dana, ova je direktiva donešena krajem prošle godine, mi je evo donosimo krajem ove godine. Ključni elementi zakona su primjena na multinacionalna poduzeća, obveznici su multinacionalna poduzeća s prihodima preko 750 milijuna eura i zakon dakle obuhvaća matično društvo i povezane subjekte neovisno o pravnom obliku, a u Hrvatskoj evo kako smo čuli postoje četri takve kompanije na koje će se primjenjivati ovaj zakon. Zakonom se uvodi minimalna globalna efektivna porezna stopa od 15%, ako je porezna stopa u nekoj od ovih država niža od ove primjenjuje se tzv. dopunski porez i ovo značajno osigurava da velike korporacije plaćaju pravednu i adekvatnu razinu poreza. Još su zakonom definirana i detaljna pravila za utvrđivanje poreznih obveza, izračun efektivne porezne stope i postupak naplate, a zapravo cilj svega ovoga je premještanje dobiti u porezna utočišta i osigurati pravedno oporezivanje dobiti tamo gdje se stvara vrijednost. I to je dakle jedan od glavnih razloga za uvođenje ovog zakona suzbijanje prakse dakle premještanja dobiti u porezna utočišta. To je jedan globalni koji smanjuje porezne prihode zemalja pa tako i naše i ovaj zakon smatramo pomoći će u zaštiti naše porezne, porezne osnovice i osiguravanju da se dobit pravedno oporezuje. Kao što smo čuli je li, u našoj zemlji postoje 4 poduzeća na koje će se ovaj zakon odnositi, iako Hrvatska evo možda nije dom mnogim velikim multinacionalnim korporacijama, ovaj zakon je svakako relevantan za one koji posluju unutar naših granica i čiji prihodi prelaze navedeni prag. Dakle, evo ukratko uzimajući u obzir evo sve ove činjenice, podržavamo ovaj prijedlog zakona, smatramo da jest korak naprijed prema pravednijem i transparentnijem poreznom sustavu evo i pozitivne učinke na naše gospodarstvo. Pridružujemo se na ovaj način i tom globalnom pokretu za zaštitu porezne osnovice i sprječavanju premještanja dobiti u porezna utočišta i sa ciljem da velike korporacije doprinesu hrvatskom gospodarstvu na pravedan i proporcionalan način. Evo, Hvala lijepa. Gospodin Davor Dretar u mjeri u kojoj je saboru će zastupat Klub zastupnika Domovinskog pokreta. U saboru ga nema ali gospodin Zvane Brumnić je ovdje i on će zastupan socijaldemokrate po ovom zakonu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Načelno ovo bi trebao biti dobar zakon. Ovaj zakon uvodi određene kriterije koji bi se trebali ticati svega u cjelokupnom, čovjek bi rekao svijetu, na način da se dobit plaća tamo gdje se ostvaruje. To je bila osnovna intencija kada se počelo razgovarati o tom globalnom porezu i druga stvar koja je bila intencija onih koji su to zastupali bila je da se izbjegnu porezne oaze. Zašto su porezne oaze loše? Zato što oni veliki koji su razvili gospodarstvo koji puno troše, ne žele da se dobit ostvarena kod njih prelije negdje drugdje. Zašto je to dobro da se dobit koja se ostvari na nekom području i uplati u proračun država na području kojih je ostvarena, je činjenica da tada države dobijaju više novca za javnu javnu potrošnju odnosno za zdravstvo, školstvo itd. I to bi bilo sve lijepo kada mi ne bi ovdje od predlagatelja čuli da u Hrvatskoj postoji samo 4 multinacionalne kompanije kojih se ovo tiče. Ja sam namjerno postavio pitanje Amazona, ja bi stvarno volio da se predlagatelj u nekom trenutku javi i pokuša objasniti ove naše nedoumice po pitanju ovoga, jer ja sad mogu osim tog Amazona navesti barem uz Booking.com, onaj …/Govornik se ne razumije./… itd., barem još jedno 50-ak kompanija koje u Hrvatskoj ostvaruju, ne malu dobit prodajom svojih usluga i proizvoda i mene zanima da li će one plaćati porez u RH. Neovisno da li u svojoj matičnoj zemlji možda imaju isto kao u Hrvatskoj veću poreznu stopu od 15%. Jedna intencija ovog zakona je bila da se ujednače porezne stope što je ajmo reć za jednu Ameriku, Njemačku itd., dobro. Ja sam potpuno siguran da jedna Irska koja je u sastavu ovoga će tražiti izuzeća i razmišljat će kako da izbjegne primjenu ovog zakona, kad sam čitao na internetu o procesu donošenja ovoga, onda je bilo jasno rečeno da neke zemlje traže izuzeća po pitanju strukture gospodarstva pa će onda vjerojatno Engleska i London tražit financijski sektor da bude izuzet iz toga jer su oni tamo ponudili divne uvjete financijskom sektoru, baš ga ne oporezuju najbolje i ne bi voljeli da im odseli. Pa će Irska tražiti neko drugo izuzeće itd. Moje pitanje je što o tome mi razmišljamo odnosno na koji način mi mislimo, teško ću reć zaštitit sebe jer mi ja sam to nekoliko puta s ove govornice rekao, imam osjećaj da je bolje da ovi u Njemačkoj razmišlja o tome šta je za nas dobro nego naša Vlada ali, istina je. Kolega se smije ali stvarno mislim da oni tamo gore će bolje brinut nego što ova Vlada brine. Recimo jedan dio ovog novca bi se trebao prelit u zdravstvo kao javnu politiku. Mi smo svjedoci toga da je ova Vlada u ovom mandatu praktički privatizirala zdravstvo pa vas ja pitam zašto ćemo ubrat više novaca, da preselimo više privatnicima. Tako da kažem ja bi stvarno volio da predlagatelj još jedanput se digne i pokuša obrazložit ove nedoumice jer intencija ovog zakona je dobra. Način na koji je ovdje napisan ja moram priznat, dio sam shvatio, dio i nisam u potpunosti shvatio provedbu, a nisam shvatio provedbu, naveo sam primjer Amazona. Kompanije koja nema ništa registrirano u RH, ostvaruje veliki prihod u RH, da li ćemo mi kao građani imat od toga koristi, da li će se od toga nešto ulit u naše budžete. Ovdje je rečeno da mi od toga nećemo imat niti velike štete, niti velike koristi, a mislim da bismo trebali imati razumne koristi. Zašto govorim razumne koristi? Jer suludo je da netko zarađuje na vašem području, za 2 dana ćemo razgovarati o onom upravljanju imovinom u RH, gdje

barem toliko da uzme tim multinacionalnim kompanijama shvaćajući da na ovom području rade dobit. Tako da, kažem, ovaj Zakon ima smisla i to ima dva smisla. Jedan smisao je izbjegavanje poreznih oaza, što dovodi do određenog gubitka suverenosti svih država koje to uključuju jer ne mogu imati više zasebne nekakve porezne politike, a druga stvar je da se poreze plaća tamo gdje se ostvaruje određena usluga. Iz ovog zakonskog prijedloga ja ne vidim da će sve kompanije koje ostvaruju nemali promet u RH, platit porez na ostvarenu uslugu uslugu ili proizvode koje su ovdje prodali i zato kažem, inače se načelno slažem sa zakonom, ali bi volio još jedanput da predlagatelj se digne i sa govornice objasni na koji način ćemo mi u RH imati koristi od usvajanja ovog Zakona jer ja vam kažem Irska i neki drugi će tražiti određeni izuzetke iz ovog Zakona. Možda smo mi isto trebali tražiti. Evo ga. Mi bi trebali u ovom domu gledati sebe i ono što je interes građana RH i to bi nam trebao biti prvenstveni cilj, ajmo reći, ono što je dobro za svijet u cjelini. Tako da, kažem, ovaj Zakon ima svoje prednosti, može dovesti do toga da u Hrvatskoj bude nešto veći prihod prihod od poreza kojeg do sada nismo imali, ali ja moram priznati, iz ovog Zakona ne iščitavam to u cijelosti. Evo, hvala lijepo.

Nešto fali tamo. Ne, nešto fali tamo gore. Rogić.

Možda evo samo kratko još jednom. Dakle, ovdje se radi o minimalnom globalnom porezu na dobit, pri čemu naglašavam da on ni na koji način ne kolidira sa klasičnim sustavom oporezivanja dobiti koji mi imamo u RH. Dakle Dakle porezna dobit u RH se plaća prema načelu svjetskog dohotka i prema načelu izvora dohotka, što znači da svi nerezidenti u RH također, plaćaju porez na dobit, samom činjenicom da obavljaju djelatnost u RH. Ti subjekti su u zakonu okupljeni pod nazivom stalna poslovna jedinica, prema tome, kad neko trgovačko društvo koje nema sjedište u RH, a ima ovdje stalnu poslovnu jedinicu, ono će također, plaćati porez na dobit za djelatnost koju obavlja ta stalna poslovna jedinica. I kao što znate, to sam i spomenula u svom izlaganju, dakle porez na dobit se plaća prema dvije stope, dakle stopa od 10% i stopa od 18%, pri čemu se stopa od 10% primjenjuje na sve one čija je dobit manja od milijun eura. Svi drugi plaćaju porez na dobit po stopi od 18%. Prema tome, kada se ovdje stalno spominje ime jednog trgovačkog društva, dakle ako to trgovačko društvo u RH na bilo koji način obavlja djelatnost, onda ono prema kriterijima Zakona o porezu na dobit ima stalnu poslovnu jedinicu, ako ta stalna poslovna jedinica plaća porez na dobit po stopi od 10%, a plaćat će na temelju ovih kriterija koje sam prethodno iznijela, onda će ona također, biti subjekt minimalnog globalnog poreza na dobit. Ako ona ostvaruje dobit veću od milijun eura, onda ona ionako potpada pod stopu poreza na dobit od 18% pa neće potpadati pod Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit. Kad ste pitali za multinacionalna poduzeća koja potpadaju pod ovaj Zakon, dakle spomenuli smo da 4 multinacionalna poduzeća imaju sjedište u RH, međutim, da osim ta 4 multinacionalna poduzeća po dosegu ovog Zakona će potpadati i svi oni koji se kvalificiraju za primjenu zakona, a to su svi oni koji u RH obavljaju djelatnost kao stalne poslovne jedinice, međutim, potpadat će po dosegu ovog Zakona u onom trenutku kada plaćaju stopu poreza na dobit od 10%, a plaćat će kad ostvaruju dobit manju od milijun eura. Intencija ovog Zakona nije bila plaćanje poreza prema mjestu odnosno prema ostvarivanju djelatnosti, nego intencija ove inicijative zapravo bila izjednačavanje i plaćanje minimalnog poreza na dobit. Naime, RH je uvela domaći dopunski porez, međutim, mi osim toga imamo nekoliko pravila koje predviđa direktiva. Jedno od njih je tzv. income inclusion rule, prema kojem taj dodatni porez plaća matična zemlja. Prema tome, nije da je intencija ovog Zakona bila isključivo plaćanje poreza dobit prema mjestu ostvarivanja djelatnosti, nego se ovime zapravo nastojala postići ova ideja barem plaćanja minimalne poreza na dobit, ali ponavljam, na razini multinacionalnih poduzeća odnosno na razini grupe. Jesam li pojasnila? ne, nema, nema. Kao što sam rekao već jedanput, gđa Orešković, nema dijaloga. Izvolite. Ovakve vrste, naravno. Ima dijaloga, da. Ali, Izmjeničnog dijaloga, se može tako nazvati? G. Bojan Glavašević ima svoj dijalog sad u obliku replike. (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Hvala i na ovoj intervenciji, gđo državna tajnice. Imam pitanje vezano za provedbu ovoga što ste rekli. Imate li nekakav rok u kojemu ćete utvrditi koji su to subjekti koji bi trebali potpadati pod ovaj porez, tko će to utvrđivati, dakle čisto ako nam možete još malo u minutu ili koliko imate za odgovor na repliku reći kako će taj, ovo što ste sad rekli, funkcionirati u praksi, imate li neke rokove, znali li koji su ljudi koji će se baviti time? znate što postoji kao ono, mogućnost? Ovaj Zakon će stupiti na snagu i onda ćemo ako ta provedba ne bude vrlo brza ili ako ne budete izvještavali kao ministarstvo o tome što se zapravo radi, imat ćete tekstove u medijima. Hrvatska ima zakon za oporezivanje velikih kompanija, bla bla bla, ali to ne radi, vadit će vam se jedna po jedna kompanija koja bi trebala potpadati pod ovaj porez ako ne bude,

tu se još držimo pravila direktive, dakle imamo 3 godine, unatoč tome što zakon stupa odmah na snagu, imamo prijelazno razdoblje od 3 godine i sama direktiva zapravo predviđa primjenu zakona prema CBC razmjeni podataka odnosno prema konsolidiranim financijskim izvješćima. Dakle ovdje se radi o tome da će u narednomu razdoblju i ta financijska izvješća biti značajno unaprjeđivanja upravo kako bi se postigle što i kako bi se omogućila što učinkovitija razmjena podataka. Tako da smo i tu, evo, vezani zapravo sa direktivom i provedba ovog Zakona će naravno, kao i u RH, tako i u drugim zemljama članicama uvelike ovisiti i o ovom sustavu razmjene informacija i konsolidacije financijskih izvješća. .../Upadica: Hvala./... I to kažem, u prijelaznom razdoblju od 3 godine. **Radin, Furio Zahvaljujem. S obzirom da se tehnički detalji usklađivanja još uvijek dorađuju na razini OECD-a i EU, kroz zakon se daju ovlasti ministru da pravilnikom uređuje pojedina pitanja. E sad, prošla sam koje su to odredbe gdje je ministar dobivao ovlasti donošenja pravilnika, većina se odnosi na obrasce i podatke za prijavu, to mi je u redu, međutim, postoji i odredba čl. 13 st. 9 gdje ministar pravilnikom uređuje postupak. Mislim da postupak obračuna i naplate kvalificiranog domaćeg dopunskog poreza. To smatram da je pogrešno, mislim da taj postupak mora biti obuhvaćen zakonom, pa ako smo ovaj Zakon mogli donijeti svega 15 dana nakon što je upućen u proceduru i to po hitnom postupku, mislim da se i ove postupovne odredbe koje će ministar razrađivati pravilnikom trebaju rješavati na isti način. Pravilnik je provedbeni propis i osim toga, maloprije sam vam upravo iznijela da se sam postupak još uvijek dogovara sa zemljama članicama, dakle nemojmo zaboraviti da unatoč tome što zakon stupa na snagu, da je porez na dobit tzv. godišnji porez, što znači da se utvrđuje na razini poreznog poreznog razdoblja, odnosno jedne godine, prema time, mi sad tek imamo prvo jednu godinu u kojoj će se utvrđivati generalno porez… .../Upadica: Hvala./... na dobit, a tek tada će se ići u utvrđivanje ove razlike za nadoplatu jer naravno da ova razlika za nadoplatu uvijek ovisi o tome koliko je uistinu i obračunato i naplaćeno tzv. klasičnog poreza na dobit. postupak se još dogovara, imajući u vidu da je i ovaj sustav konsolidiranih financijskih izvješća nešto što se još unaprjeđuje na razini EU i među zemljama članicama. Prema tome, sam postupak se još dogovara, tehnički detalji, a velim, ne vidim ništa sporno u tome da se … .../Upadica: Hvala./... neki detalji postupka uređuju pravilnikom, budući da je pravilnik provedbe propis koji se donosi na temelju zakona … .../Upadica: Hvala Zahvaljujem predsjedavajući. Ja sam nekoliko puta pročitao i obrazloženje i zakon. U ocjeni stanja jasno piše jedna od dvije stvari koja se je htjela postići ovim mjerama. Kaže, cilj i svrha mjera BEPS-a je osigurati da dobit multinacionalnih skupina poduzeća u daljnjem tekstu MNP oporezuje ondje gdje se obavljaju gospodarske aktivnosti kojima se ostvaruje dobit i ondje gdje se stvara vrijednost i to je ono što je ključ mog pitanja. Netko će u Hrvatskoj raditi posao, ostvariti dobit, ukoliko ima u svojoj državi manju stopu, veću stopu od 15%, ovdje neće platit ni lipe. To nije bio cilj ovih mjera. To je ono što vas cijelo vrijeme pitam i što bi ja volio, ja sam za, načelno za ovo, za jedan pošteni i transparentan sustav, ali, to iz ovoga ne proizlazi.

Dakle cilj stupa I je više na tragu ovoga što vi spominjete, cilj stupa II je izjednačavanje plaćanja poreza na dobit, tako da mi kad govorimo o BEPS-u mi govorimo o dva različita stupa i svaki od tih stupova ima svoj cilj. Ponavljam, netko tko u RH, dakle stalna poslovna jedinica, nerezident u RH će plaćati porez na dobit neovisno o dodatnom porezu na dobit ako ostvaruje dobit iznad milijun eura, onda će se njega oporezivati sa klasičnom stopom poreza na dobit od 18% i on će u RH plaćati porez na dobit od 18%. Ako u RH on ostvaruje dobit manju od milijun eura, onda plaća porez na dobit od 10% i na njega se primjenjuje pravilo o dodatnom porezu na Hvala./... uvijek stalna poslovna jedinica. Ono što vam možda ovdje je izvor nerazumijevanja jest činjenicu što bi ovaj Zakon trebalo čitati komplementarno sa Zakonom o porezu na dobit. **Radin,

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit. kroz ovu raspravu smo već puno toga saznali o ovom prijedlogu koji je dosta stručan, specifičan zapravo, ekonomski, porezni, ali ovim Konačnim prijedlogom Zakona o minimalnom porezu na dobit implementira se Direktiva Vijeća EU od 14. prosinca 2022. g. o osnivanju globalne minimalne razine oporezivanja za skupine multinacionalnih poduzeća i velike domaće skupine EU-i. Direktiva je donešena kako bi države članice EU na jedinstven način preuzele model pravila OECD-a za skup odnosno za dio globalne porezne reforme u oporezivanju dobiti. Cilj je da se svaka velika skupina multinacionalnih poduzeća na svoju zaradu u državi u kojoj posluje plati efektivne najmanje 15% poreza na dobit, ali gledajući sve njene povezane osobe. efektivne porezne stope je složen te nije samo omjer poreza na dobiti dobiti. Obveznici primjene ovog Konačnog prijedloga zakona bile bi samo skupine multinacionalnih poduzeća i velike domaće skupine društava koje na konsolidiranoj osnovi ostvaruju prihode veće od 750 milijuna eura u najmanje 2 od prethodne 4 godine. Dakle obuhvaća matično društvo koje ispunjava navedeni uvjet prihoda prema konsolidiranom financijskom izvješću i svaki njegov povezani subjekt odnosno povezano društvo neovisno o pravnom obliku osnivanja isti po cijelom svijetu. obveza porez na dobit, kako se obveza poreza na dobit utvrđuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit za svakog poreznog obveznika ponaosob, a ne nego u skupine koju čine više samostalnih trgovačkih društava, subjekata koji obavljaju djelatnost u RH. Promjena Zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit neće utjecati na postupak ili način utvrđivanja osnovice ili obveza poreza na dobit, ali se uzima u obzir iznos isplaćenog poreza. Za utvrđivanje porezne osnovice prema ovog Zakonu o minimalnom globalnom porezu na dobit potrebno je uzeti u obzir poslovanje svih društava koje jedna multinacionalno poduzeće ima u državi.

Ovaj Konačni prijedlog zakona prati sadržaj direktive te sadrži mnoge druga pravila, posebna pravila za utvrđivanje potencijalnih poreznih obveznika uključene i isključene subjekte, za utvrđivanje kvalificirane dobiti svakog .../Govornik se ne razumije./... subjekta, utvrđivanje priznatih poreza na dobit svakog subjekta te ukupno plaćeni porez skupine u državi, pravila za izračun efektivne porezne stope, olakšicu na sadržajno isključivanje dobiti za vrijednost dugotrajne materijalne imovine, troškova plaća i primjena pravila za tzv. sigurne luke, pravila za plaćanje dopunskog poreza, ako se prema izračunu utvrdi da multinacionalno poduzeće platilo efektivno manje od 15%, dopunska porezna obveza će se naplatiti ovisno o odluci države. Ovim Konačnim prijedlogom zakona se utvrđuje obveza plaćanja kvalificiranog domaćeg dopunskog poreza s ciljem zaštite porezne osnovice u RH odnosno kako bi se dopunska porezna obveza koja je nastala slijedom obavljanja djelatnosti u RH i naplatila u RH, a ne u državi u kojoj multinacionalno poduzeće ima svoje sjedište. RH nije država u koju se premještala dobit, nije neko porezna oaza i utočište velikih multinacionalnih kompanija, a dobit svakog pojedinog poreznog obveznika odnosno subjekta se već oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit primjenom stope od 18 kod obveznika koji imaju prihode veće od milijun eura i stopom od 10% za obveznike koji imaju prihode manje od milijun eura. Osim toga, potencijalni porezni obveznici porezna su subjekti čija matična društva ostvaruju godišnje konsolidirane prihode veće od 750 milijuna eura. Klub HDZ-a naravno, podržat će ovaj prijedlog zakona, mislimo da je kvalitetan i dobar. Hvala.

Evo, pred nama je jedan zakon za koji mi je stvarno drago da se danas nalazi pred nama jer je, jer predstavlja jedan dobar, za početak dobar pokušaj da se države nose sa napretkom u tehnologijama i sa načinom na koji se svijet mijenja. U svijetu digitalnih platformi, u svijetu multinacionalnih kompanija gdje, u svijetu u kojemu određeni subjekt ne mora uopće biti prisutan fizički i registriran u nekoj zemlji da bi ostvarivao dobit u njoj, dakle to je naprosto nešto što ja, jedan moderni fenomen, suvremeni fenomen koji nadilazi porezni sustav u njegovom dosadašnjem obliku i naravno da je onda potrebno zapravo razmišljati na koji način i mi kao država možemo se također razvijati i nositi sa, sa takvim promjenama u svijetu. sam da je dobar, da je dobar pokušaj zato što odnosno ajde ovako, nije dobar pokušaj, dobar je prvi korak, evo da, da, ako kažem da je dobar pokušaj onda mi se čini da, da se negativnije izražavam o ovome nego što bi zapravo trebalo, ali, ali dobar prvi korak, mislim da je, da je adekvatnije, adekvatnija fraza za upotrijebiti u ovome slučaju. Ovako, ja sam u replikama zapravo se, sam postavio nekoliko pitanja, a i neki drugi kolege su, su u tom smjeru išli. Naime, ovaj zakon čini mi se da, barem u ovoj, u ovoj njegovoj fazi, u ovom obliku neće ponuditi odgovor na neke probleme na neke fenomene koje, koje imamo i, i s kojima ja mislim da se treba uhvatiti u koštac. Jedan od njih su kompanije poput Amazona kojega smo ranije spomenuli, koji dakle nema nikakvu prisutnost, nije registriran u RH, a ostvaruje značajan profit. Ja evo vjerovat ću ovome što smo čuli da u naredne 3.g., da ćemo u naredne 3.g. ipak vidjeti nešto o, konkretno o provedbi jer o onome što sam čuo o provedbi čini mi se da bi trebalo stvar reć ovako, dakle pozdravljam i treba pozdraviti političku volju da se s ovim uhvatimo u koštac i da naplatimo taj porez. Kako ćemo to točno učiniti nije sasvim jasno, nije sasvim jasno. Ne, okej, dakle ni vama nije jasno, rekli ste da imate 3.g. da to smislite, razmjenjivat ćete informacije, okej, dali ste nam neke natruhe kako će to funkcionirati, ali zapravo ne znamo kako ćemo te novce naplatiti. I okej, ne moramo to možda znati u ovoj fazi, politička volja je bitna i to apsolutno jeste za, za pozdraviti. Dodatni problem kod nekih od tih kompanija i naravno ovaj zakon se ne bavi time, ali je nešto što ja mislim da se na ovome mjestu ipak mora spomenuti, a to je činjenica da neke od ovih kompanija naprosto ne zadovoljavaju standarde radničkih prava koji pripadaju europskoj pravnoj stečevini, dakle neke od ovih kompanija koje zarađuju ogromne novce uspijevaju ih zarađivati između ostaloga

i u tom smislu ako išta, ideja oporezivanja takvih kompanija bi trebala biti odvažnija odnosno treba razmisliti za ubuduće da i to bude nešto što se uzima u obzir. Zato što taj profit koji te kompanije ostvaruju uspijevaju ostvarivati između ostaloga i na leđima radnica i radnika, vrlo često u u nekim zemljama u Aziji gdje su uvjeti rada izrazito loši, gdje su plaće praktički nikakve i EU kao jedna zajednica zemalja kojima, u kojima su radnička prava civilizacijski doseg, između ostaloga i na ovakav način bi trebala se postaviti prema takvim kompanijama. Druga stvar je, i to je jedno pitanje koje bi možda trebalo postaviti, dakle i u replici sam se dotaknuo toga. Dakle imamo kompanije koje imaju registriranu nekakvu, nekakav subjekt u RH i taj subjekt plaća nekakav porez, međutim dio profita samo prođe kao protočni bojler kroz te kom…, dakle kroz te subjekte i odlazi u druge zemlje gdje zapravo ulazi u profit tih tamo registriranih subjekata, recimo prijevoznici imaju, kod nekih prijevoznika je to, je to slučaj gdje se recimo, i to opet se prebacuje na, vrlo često na leđa onoga što se ne nazivaju radnici zato što nisu formalno zaposlenici tih kompanija nego partneri, zato što se to naplaćuje direktno od njih i onda prolazi prema, prema kompanijama koje su registrirane u drugim zemljama. Dakle tu ima dosta fenomena zapravo s kojima, ja pretpostavljam, zapravo ja bih volio da se u nekakvoj budućnosti s obzirom da imamo jedan rok provedbe koji je dosta dugačak, 3.g., to su stvari koje bi trebalo uzeti u obzir između ostaloga jer treba biti odvažan sa provedbom ovoga zakona. Ono što je govorio kolega Brumnić u svojoj raspravi o tome kako će neke zemlje tražiti iznimku, to je istina, dakle to je sasvim sigurno istina. To je istina, nekim zemljama neće biti zbog, zbog njihove specifične situacije u interesu provoditi ovakve politike i mislim nije to prva takva situacija s nekakvom direktivom da neke zemlje članice iz svojih vrlo specifičnih razloga traže da ih se izuzme na ovaj ili onaj period, na ovaj ili onaj način od provedbe ovoga, ali ovo je nešto gdje Hrvatska zaista može samo, samo dobiti i profitirati i mislim da je to zato dobro i da je to dobar prvi korak. Ono što bih još želi reći vezano je zapravo za, za nešto što je kolega Troskot rekao u svojoj raspravi u ime kluba, a tiče se suvereniteta i opet povezano s time na koji način se, se države mogu nositi sa, sa, sa tehnologijom i utjecajem tehnologije na, na gospodarstvo. ako smo tržište od 3,8 milijuna potrošača i kažemo da bi nekakva velika multinacionalka trebala platiti dio poreza na dobiti, na dio dobiti koji ostvari kod nas. Dakle, u principu efekt toga će biti da vam se nasmiju u lice to bi se dogodilo, ali kada kao EU, kao tržište od preko 700 milijuna potrošača zajednički nastupimo i kažemo ok vaše poslovanje ovdje generira određeni profit u mnogo slučajeva ne plaćate, ne plaćate porez na to ako želite nastaviti poslovati i dalje moramo se dogovoriti oko toga da, da platite svoj, svoj dio poreza. Dakle, u tom smislu ja se ne bih složio da je ovo, da ovo na bilo koji način umanjuje naš suverenitet ako išta timski rad, timsko nastupanje unutar EU ga osnažuje. Ovo je jako dobar primjer kako EU zapravo radi za nas i mi unutar EU zapravo od ovoga možemo samo profitirati. U konačnici ja razumijem dio pozicija u smislu ne podržavam ih i ne slažem se nužno s njima sa, ali razumijem argumentaciju kod dijela euroskeptičnih kolegica i kolega koje generalno smatraju da je cijela ideja EU ogroman problem za naš suverenitet, ali ovo je jedan od primjera gdje doista to nije tako, gdje doista to nije tako. Možemo razgovarati o tome na koji način političko odlučivanje i nekakva priča o federalizaciji EU se uklapa ili ne uklapa u naš koncept suvereniteta u našu ideju naše Hrvatske i to je bitna rasprava i trebamo ju voditi i trebamo ju voditi, apsolutno je trebamo voditi, ali ovakvi zakoni i ovakvi zajednički nastupi zapravo pokazuju da, da bismo se nosili sa suvremenim fenomenima, sa utjecajem tehnologije na gospodarstvo, a neke od tih kompanija generiraju profite koji su ono višestruko veći od državnih proračuna mnogih zemalja članica EU. Oni Oni naprosto su moćni na takav način to su isto danas postaju zapravo etituti, entiteti sui generis na neki način. Zapravo samo zajedničkim nastupom unutar EU možemo na možemo na neki način se postaviti kao ravnopravni igrači u toj utakmici. U tom smislu ovakvi zakoni i ovakve uredbe odnosno direktive su, su jako dobre. Ovo će biti samim time jedan test za EU. Ovo je Ovo je test za EU razmjena podataka super, 3 godine za provedbu ok. Ja vam samo garantiram da će i upozoravam i najavljujem vam mislim i mi kao zastupnici ćemo vas pitati kako ta provedba ide i pitat će vas i mediji i pitat će vas u nekome trenutku i to ja vjerujem da ćete doista morat dobro objasniti je li taj zakon mrtvo slovo na papiru ili će taj zakon biti nešto što smo uspjeli oživiti. I to da budemo sasvim pravedni neće to biti samo na vašim ramenima, neće to biti samo na ramenima naše izvršne vlasti to će u ogromnoj mjeri biti na ramenima EU. Zato kažem da je to test za EU jer trebamo biti ozbiljni oko ovoga, ovo je dobro, ali na kraju dana pitanje te provedbe je ono što će odrediti jesmo li u tome uspjeli ili ne. Ja bih ponovio mislim da trebamo biti i odvažniji. Mislim da trebamo biti i odvažniji i mislim da trebamo to jednim dijelom ja bih rekao da je to zapravo pitanje odgovornosti jer gledajte isto kao i kod umjetne inteligencije mi jako kasnimo zapravo u zakonodavstvu i u postavljanju jednog zdravog okvira za ekonomiju budućnosti. Mi kao zakonodavci kasnimo u tome zato što tehnološke kompanije, digitalne platforme, svi ovi ljudi, dakle entiteti o kojima, kojima se bavimo između ostaloga u ovome zakonu i u nekim drugima oni su svi ispred nas i mislim i to je ok. Naravno tamo se događa napredak, ali, ali mi moramo biti puno brži u postavljanju jednog zdravog okvira i političkog i ekonomskog za slobodno tržište. Dakle, jer to je zapravo ono što, što je naš zadatak. I ako uspijemo u tome, ako budemo odvažni, ako ne nasjednemo na priču da će multinacionalke koje imaju ogromne dobiti godišnje koje su više redova veličine veće od našeg državnog proračuna ogromnim dijelom generirane dobiti na, na ramenima radnika u lošim uvjetima u nekim zemljama u Aziji i između ostaloga na izbjegavanju poreza, ako budemo odvažni i ako ne nasjednemo na priče da će se njima dogoditi ne znam kakva kataklizma i propast onda, onda i onda možemo zapravo govoriti o tome da smo postavili utakmicu ravnopravno, a ta utakmica bi trebala bit ravnopravna i to je cijela poanta oporezivanja na kraju krajeva. Da imamo zdravu utakmicu, da imamo dobar zdrav okvir za slobodno tržište i da budemo svjesni na kraju krajeva koja je uloga države i zašto državu ne možemo voditi kao privatnu kompaniju. Zato što privatna kompanija za cilj ima ostvarivanje dobiti. Država za cilj ima osiguravanje kvalitete života, pravednosti, jednakosti šansi, dobrih uvjeta života, obrazovnog sustava, zdravstvenog sustava. Naprosto razlog postojanja privatnih kompanija i država se u svojoj biti razlikuje. I to je ok samo trebamo uvažavati te razlike i postaviti jedan zdrav okvir u kojemu će zapravo svi smatrati ako je ikako moguće da je taj odnos pošten, da je temeljen na jednom zdravom okviru za slobodno tržište u kojem zapravo jedan porezan sustav onda može funkcionirati i raditi za svoje građanke i građanke. Hvala kolegice i kolege. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. Gospodin Zvane Brumnić ima sad svoju raspravu, ne od tamo, pojedinačna rasprava, pojedinačna rasprava.

Ono što sam rekao u replici i ono što mislim da je smisao i svrha ovoga je bilo, je jasno navedeno ovdje u ciljevima i ono što su predstavnici ministarstva jasno rekli da to nije nešto što piše u ovom zakonu. Mislim s jedne strane imamo ciljeve koji su postavljeni kada se željelo donijet ovo, to onako izgleda zapakirali ste jednu lijepu kutiju i stavili lijepu mašnu, a nutra nema ono što ste obećali. Ja ću ponovo ponoviti s čime se ja u potpunosti slažem sa, i to sam želio da objasnite sa govornice, cilj i svrha mjera…/Govornik se ne razumije./…osigurati da dobit multinacionalnih skupina poduzeća se oporezuje ondje gdje se obavlja gospodarska djelatnost kojom se ostvaruje dobit i gdje se stvara vrijednost. To znači da sve ono što se dogodi u RH, RH i građani RH od toga imaju koristi. To je ono što podržavam i moje je bilo pitanje, na koji način ćemo to provesti? Meni je potpuno jasno da ovim drugim zemljama, velikim i jakim, odgovara ukidanje poreznih oaza koje su, budimo rečeno, one u danom trenutku smislile jer, jer su im odgovarale i da se dobit plati kod njih. Meni je potpuno jasno da sve američke multinacionalne kompanije koje imaju sjedište u Americi, Amerika želi da plate tamo 15% neovisno što svoj posao i dobit ostvaruju negdje drugdje. Moje jasno pitanje vama kao predstavnicima Vlade RH, na koji način ćemo od ovog zakona mi u Hrvatskoj imat koristi? Jer kad pogledate bilo gdje na internetu zašto se željela uvesti taj minimalni porez onda se govori o dobrobiti društva, o boljem i transparentnijem plaćanju poreza. Zašto boljem i transparentnijem plaćanju poreza? Da bi bilo više za javnu potrošnju, da bi ta javna potrošnja onda doprinjela razvoju, boljem školstvu, boljem zdravstvu. To piše svugdje kad ovo uguglate i krenete o tome nešto čitat, a onda kad dobimo zakon koji trebamo usvojit i koji kažete da su svi ovakav isti usvojili onda shvatite da od onoga što je stup toga, a to je da se plati porez tamo di je nastao nema ništa nego samo izjednačavamo poreznu stopu što ustvari odgovara ovim velikima. Evo toliko od mene, kažem ja vam načelno smatram da je ova priča dobra, ali ja bi stvarno volio da netko objasni na koji način ćemo mi u Hrvatskoj od toga imat koristi. Gospodin Fabijanić replika. To je i moje pitanje. Evo ga, iduće dvije točke dnevnog reda imamo ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Kad govorimo o dvostrukom oporezivanju ono definira da sva…, da dakako i dohotke koji su vezani za plaće odnosno za radni odnos, kao i autorske honorare, ali isto tako ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja reguliraju i pitanje dobiti odnosno od dividende, pa me onda interesira isto tako sa ovim donošenjem ovog propisa da li ćemo mi morati i u kojoj mjeri preformulirati i revidirati određene bilateralne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su danas na snazi?

od ostvarenog posla u RH ako ovdje nema firme? **Radin, Furio (Nezavisni)** Ali ovo je retoričko pitanje na koje niko ne može odgovorit sad u ovom trenutku. Gospodin Hrvoje Zekanović, povreda pos…, pojedinačna rasprava. sam mislio da ako ste vi u pitanju tvrtke poput Booking Dot Com-a, AIRBNB-a posluju u Hrvatskoj, u Hrvatskoj ostvaruju golemi, golemi profit. Npr. na Bookingu vam je provizija svakom iznajmljivaču 15%, nešto se drugačije to obračuna kod AIRBNB-a, ali isto otprilike je tolika. da danas, da danas u Hrvatskoj 99% gostiju dolazi putem takvih ili sličnih platformi i ako pomnožimo to sa brojem gostiju odnosno sa onim ulazom, radi se o milijardama eura koje te tvrtke zarađuju odnosno dobiti tj. prihoda, milijarde eura prihoda koje se zarađuju u Hrvatskoj. I je li to znači da će te tvrtke sada dio dobiti morati oporezovati u Hrvatskoj, je li to to? Ako je to to onda je to palac gore znači s moje strane. Ja sam to možda pojednostavio, ali evo gledam multinacionalne tvrtke, dio dobiti će se oporezivati tamo gdje se ostvaruje. Ja mislim da bi to trebalo biti to. S tim da je ovo bitno naglasiti da se radi o inicijativi OECD-a jer ne znam je li o tome ko govorio, koju je naravno EU prihvatila, neki novi pojam, neki BIPS, BEPS, Base erosion and profit shifting, shifting ja mislim da, da se zove, a ne shering, ali nije ni bitno sad toliko uglavnom radi se o nečemu novome, e pa možda ako će evo predlagatelj imati volje, neka kažu da li će ove kompanije, ove multinacionalne tvrtke koje sam rekao ostvaruju milijarde eura dobiti u Hrvatskoj, kroz neko vrijeme, ne mislim sad odmah s ovim usvajanjem ovog zakona, dio te svoje dobiti oporezovati u Hrvatskoj. S tim da postoji još jedan problem koji sam isto ukazivao mnogo puta, a to je da čak i PDV na tu dobit plaćaju iznajmljivači u Hrvatskoj. Mislim nisam ekonomist, mislim da se to radi prebacivanjem porezne obveze tako da taj PDV na koncu, porez na PDV plaćaju 25% na tih 15% plaćaju hrvatski iznajmljivači, što po meni nije, nije fer. Toliko s moje strane, hvala lijepo. Hvala i vama. Gospodin Brumnić, replika. i na ista pitanja ne dobijemo odgovore, a vi ste dio vladajuće većine. Ja se sa svime ovime što ste vi postavili kao pitanje u stvari slažem i stvarno bi volio čut odgovore kako ćemo mi od toga kao Hrvatska odnosno građani Hrvatske imat koristi. Odgovor. s obzirom na svoje znanje pokušao proučiti, međutim ima stvari koje ja jednostavno nisam dovoljno kompetentan dati odgovor. Međutim ja sam postavio jedno jednostavno pitanje, ako mi ne daju kolege odgovor sada, pitat ću ih malo kasnije i nije problem. Ali ovaj mislim da je zakon u konačnici dobar, malo je kompliciran ali dobar. ako je dobro možemo dati riječ gospođi Daliji Orešković, koja će zastupati stav Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom, završno. Izvolite. Zahvaljujem. Sporazum o provedbi globalne porezne reforme o oporezivanju dobiti treba pozdraviti. Sve aktivnosti koje imaju za cilj postići pravednost globalne porezne reforme također treba pozdraviti pozdraviti kao i pravila za izbjegavanje erozije. E sad, ja pretpostavljam da vi na ovaj zakon gledate iz jedne financijske i ekonomske perspektive. Mene brine ona pravna. Naime, kada govorimo o implementaciji europskih direktiva ili evo, nekih standarda ili sporazuma na razini OECD-a mi vrlo često govorimo o pravnoj stečevini EU, jel to je bio jedan od bitnih elemenata koje smo često spominjali i u onom razdoblju kada se Hrvatska pripremala za ulazak. Implementacija pravne stečevine. E sad smatram da je ta pravna stečevina u nekoj tranzicijskoj fazi koja po mom shvaćanju, ne vodi ka dobrom. Klizimo u krivi smjer. Evo što pod time mislim. Pravna stečevina EU prije svega značila je jednu pravnu sigurnost, pravnu predvidivost za subjekte bilo kojeg propisa koji se na njih odnosi. Ovdje je ta pravna sigurnost već u ovoj fazi upitna. Naime, tehnički detalji usklađivanja još uvijek se dogovaraju na razini i na nivou OECD-a i EU, što znači da možda ovog trena neki od bitnih faktora koji će utjecati na to koliko će poreza neka kompanija trebati platiti, još uvijek nisu u cijelosti poznati. Dakle ulazimo već u područje u kojima se može smatrati da će biti retroaktivne primjene, kažem niste nam, niste nas razuvjerili da tome neće biti tako, a evo zašto. Dakle kada sam vas pitala za pravilnike jer i u obrazloženju zakona se kaže da se ministru daju ovlasti da po potrebi zbog jedinstvene primjene, donesene posebne pravilnike, o kakvim se to pravilnicima radi. Da pravilnici jesu provedbeni akti, vi ste tu u pravu, važno je da on bude u skladu sa zato što su u svojim odredbama predvidjeli da postupovna pravila ili da to tako kažem pravila koja bitno utječu na prava i obveze adresata tog zakona, rješava neki drugi akt niže pravne snage, dakle pravilnik. To je rekao naš Ustavni sud. Hoće li se Ustavni sud pridržavati svojih vlastitih kriterija to je, to je neko drugo pitanje. Po meni postupak obračuna, a čl. 13. st. 9. govori upravo o tome, da će ministar pravilnikom propisati postupak obračuna i naplate kvalificiranog domaćeg dopunskog poreza. Po meni je to pitanje koje ne može biti riješeno aktom niže pravne snage, to mora biti riješeno samim zakonom. Postupovna pravila, po meni su ovo postupovna pravila moraju biti riješena zakonom, to je davno, davno u svojim stajalištima i odlukama rekao Ustavni sud. Ovdje se to ignorira. I zašto se to radi? Pa inače je ovaj saziv stvarno čini mi se rekorder po materiji i problematici koju je sa razine zakona prebacio u ministarstvo i to je ono što ja nazivam krivim smjerom. E sad postavlja se pitanje što su ili gdje su pravi razlozi tome? Jesmo li mi zapostavili pravo kao struku, je li pravo na razini EU postalo toliko inferiorno da uopće više ne možemo govoriti o pravnoj stečevini EU nego su to interesi korporacija koji se eto implementiraju u neke direktive, to je jedan problem koji me brine. Drugi problem je je li tome razlog taj što smo zapostavili zakonodavno tijelo pa smo sve ono što bi trebao rješavati zakonodavac prebacili na izvršnu granu vlasti, u Hrvatskoj se to vidi i mislim da je to vrlo skliski teren za demokraciju, a treći razlog koji bi eventualno mogao postojati je taj što se u ovakvom naknadnom utvrđivanju postupovnih pravila, eto mogu stvarati mutne vode odnosno moguće će biti ili pogodovanje ili će moći vlast ucjenjivati adresate pravne norme već će reći evo sad ću ja pravilnikom nagaziti na ono što si stekao u prošloj godini. To nije EU kakvu znamo. Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a završno i gospodin Marin Mandarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovana državna tajnice zajedno sa ravnateljem, poštovana kolegica zastupnice i zastupnici evo na kraju današnje rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit protegla se na čitavih sati i pol mislim da je sve rečeno. Evo zahvaljujem još u ime predlagatelja se državna tajnica dodatno obratila pa pojasnila kad je bilo potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Ovo kako smo čuli zapravo je valjda i kompleksan zakon, a prvi put da ovako nešto se donosi ja bih rekao na globalnoj razini, ne samo na razini Hrvatske i naravno da je izazovno bilo čuli smo i predložiti i napisati ovaj zakon, a vjerujem da će biti još izazovnije po njemu postupati i provoditi ga s obzirom da za uspješnu provedbu ovog zakona neće bit dovoljna samo, dovoljan angažman Porezne uprave RH nego, nego zapravo dobra i uska suradnja poreznih tijela šireg broja država država diljem cijelog svijeta kako bi se stalo na kraj odnosno pokušalo naplatiti pravičan, pravičan porez u otprilike nekako pravičnom, pravednom, pravednoj visini od kompanija koje djeluju na globalnoj razini koje u pravili uvijek traže niše gdje bi se mogli skloniti da što manje plate poreza. Legitimno s njihove strane s druge strane legitimno je od država da pokušaju naplatiti, naplatiti taj porez, taj porez na dobit. Evo kažem nakon sati i pol rasprave vjerujem da i možda građani koji su pratili našu raspravu da im je malo jasnije tko bi tu trebao platiti porez, kome, u kojoj državi, da li u državi u kojem je sjedište multinacionalne kompanije ili u državama u kojima se obavljaju djelatnosti, da li su to matične tvrtke ili tvrtke u kojim iznosima, kad je 10, kad je 18%. Kažem bit će vrlo zanimljivo pratiti zapravo provedbu ovoga propisa jer ovo je zapravo ajde reći ću globalna priča koju pokušavaju države uspostaviti red, dodatan red na razini, razini globalnog gospodarstva. Koliko će to biti uspješno kažem bit će zanimljivo pratiti vjerujem i kroz neke buduća izvješća ovdje u Hrvatskom saboru da će biti pitanja i upita koliko smo zapravo uspjeli stati na kraj multinacionalnim kompanijama i naplatiti im porez na dobit u iznosu koji bi bio pravičan I naravno da Klub HDZ-a će podržati ovaj zakon. Vjerujem da po raspravama i kolega drugih da su svi manje više za ovaj zakon uz možda nekakve ograde i nekakve nejasnoće koje se otvaraju zbog postupovnih pravila ali da će u petak na glasovanju ovaj zakon proći jednoglasno jel. Hvala. Hvala i vama. Budući da nema drugih prijavljenih zaključujem raspravu i glasat ćemo kao što kaže ritual kad se steknu uvjeti. 13